Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija gospodin Željko Kuprešak. Izvolite. **Kuprešak, Željko** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Kako bi se regulirali svi sektorski programi, projekti i aktivnosti u okviru bilateralne pomoći koju pruža Kraljevina Danska Republici Hrvatskoj, 24. listopada 2007. godine potpisan je Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o općim uvjetima za provedbu danske bilateralne pomoći Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. siječnja 2008. godine bez vremenskog ograničenja. Predmetni ugovor regulira samo opće uvjete suradnje. Između ostalog oslobođenje od plaćanja PDV-a, carina i taksi roba i usluga osiguranih u okviru programa, uvjete boravka za osobe koje će raditi na provedbi projekata financiranih iz danske bilateralne pomoći, dok će se za realizaciju svakog pojedinog programa sklapati posebni provedbeni dokumenti. S tim u vezi evo možda da pokažemo da i tijela državne uprave mogu biti vrlo učinkovita. Možemo istaknuti da je već 12. studenoga 2007. godine, znači potpisan prvi provedbeni Ugovor između Vlade Republike Hrvatske Hrvatske i Kraljevine Danske u svezi pristupne pomoći Republike Hrvatske za razdoblje od 2008. do 2010. godine, kojim se regulira nastavak programa danske predpristupne pomoći Republici Hrvatskoj odnosno druga faza projekta izgradnja kapaciteta u javnom sektoru, a za čiju je provedbu Kraljevina Danska osigurala financijska sredstva u iznosu 12 milijuna danskih kruna odnosno oko 11,8 milijuna kuna. Druga faza i dalje slijedi opće ciljeve programa olakšavanja pristupanja Hrvatske Europskoj uniji promicanjem razvoja odgovorne, učinkovite i transparentne uprave na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini te je posebno usmjerena na integriranu strategiju razvoja ljudskih potencijala, daljnju izgradnju kapaciteta centra za izobrazbu Središnjeg državnog ureda za upravu te poboljšan pristup obrazovanju i obuci radi jačanja kapaciteta Republike Hrvatske u javnoj upravi. U ime Republike Hrvatske za provedbu ovoga ugovora odnosno ovoga zakona zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, a u ime Kraljevine Danske Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Danske. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Da. U ime Odbora za vanjsku politiku predsjednik odbora gospodin Mario Zubović. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Odbor za vanjsku politiku je kao matično radno tijelo raspravilo na svojoj 4. sjednici održanoj 23. travnja Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o općim uvjetima danske bilateralne pomoći Hrvatskoj s Konačnim prijedlogom zakona P. Z. E. broj 43 koji predsjedniku Hrvatskog sabora je dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 4. travnja 2008. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Želim ukazati na važnost ovog Sporazuma s Kraljevinom Danskom s obzirom na dosadašnju odličnu suradnju s tom zemljom, te na do sad pruženu pomoć poglavito u području usavršavanja državnih službenika. Odbor za vanjsku politiku mišljenja je da se ovim ugovorom postavlja pravni okvir za provedbu ukupne buduće bilateralne pomoći Kraljevine Danske Republici Hrvatskoj, te da se on potpisuje u cilju utvrđivanja uvjeta za provedbu programa, projekata i ostalih aktivnosti financiranih iz danske danske bilateralne pomoći, te da će i ovaj ugovor doprinijeti kako jačanja dobrih odnosa sa Kraljevinom Danskom, tako i postizanju našeg vanjsko-političkog prioritetnog cilja pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Stoga Odbor za vanjsku politiku predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o općim uvjetima Danske bilateralne pomoći Hrvatskoj. Hvala. (HDZ)** Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora, gospodine ministre, gospodo državni tajnici, članovi Vlade, kolegice i kolege. pred nama je jedan ugovor koji je tehničke naravi i pripremajući ovo izlaganje, znajući naravno da će sve ono tehničko što je potrebno izreći naš predstavnik Vlade ja sam se našla u dilemi o čemu govoriti, pa mi se činilo da je najvažnije ovdje reći čemu služi takav ugovor i što je okvir za ono što će se tim ugovorom ostvariti.

Bilateralna pomoć jednog broja stranih država, namjerno kažem stranih država jer se ne radi uvijek iako bi čovjek to ovako logično zaključio samo o članicama Europske unije i neke nečlanice Europske unije dakle daju Hrvatskoj pomoć u pristupanju Ta bilateralna pomoć do sad je odigrala, a još uvijek igra prilično važnu ulogu. Naime, evo Hrvatska se našla u jednoj poziciji kada zapravo od statusa zemlje primateljice pomoći prelazi u status one zemlje koja polako počinje davati tu pomoć drugima. Mi smo svi i vjerujem da ćete se u tome složiti u Hrvatskoj Hrvatskoj sretni da je Hrvatska došla u tu fazu i željeli bi sigurno da vrlo brzo prijeđe ovu prijelaznu fazu i da dođemo u status kada Hrvatskoj takva pomoć neće trebati i kad ćemo mi biti isključivo davatelj pomoći jer će to u isto vrijeme značiti da je Hrvatska bogatija zemlja. Dakle, i iskustvima ali i u novčanom smislu i da će moći ostvariti svoju ulogu u Međunarodnoj zajednici, a to je davati drugima takvu pomoć. Međutim, neke zemlje, a tu se nalazi i Kraljevina Danska su procijenile da u određenim područjima Hrvatskoj još uvijek treba u specifičnim znanjima i upravo se o tome i radi. Naime, sva pomoć koju je do sada Hrvatska primila od Kraljevine Danske kad biste uzeli različite projekte koje smo zadnjih petnaestak godina koristili bi se zapravo dalo podvesti pod kapu reforme državne uprave ili javne uprave još u širem smislu. Dakle, u vrlo različitim područjima ali ipak koncentrirano da se ta sposobnost u državnoj upravi podiže i da se zapravo pripremi Hrvatsku koliko u ovom predpristupnom razdoblju koje je iznimno važno, jer zapravo treba se pripremiti za taj ulazak. Ja bih se usudila reći još puno važnije za nas o tome kako ćemo funkcionirati kada uđemo u članstvo Europske kada govorimo o koristima u članstvu Europske unije prvenstveno ćemo to moći procijeniti po tome koliko ćemo kada postanemo država članica od tog članstva koristi A tu će bit presudna među ostalima i državna uprava kakvu ovih svih godina gradimo i još ćemo je neko vrijeme graditi, jer je svima poznato da reforma državne uprave je jedan proces koji traje, horizontalna reforma. Jedna od onih tri da na engleskom “mast“ tri stvari, tri velike reforme koje moramo provesti i ovdje se upravo dakle ovaj tehnički ugovor o kome mi danas raspravljamo govori o tome na koji način će Kraljevina Danska, odnosno njezine institucije i osobe koje ona zaduži moći tu pomoć Ja bih se kratko osvrnula na to što je bio sadržaj ove pomoći u proteklim godinama. Možda kao jedan od primjera i ja bih se usudila reći koje je naša državna uprava vrlo često koristila kao primjer dobre pomoći, strane strane pomoći u Republici Hrvatskoj po onoj narodnoj poslovici “nemoj mi davati ribu nego me nauči loviti ribu“. E tako su i nas kroz ove danske projekte između ostalog naučili loviti ribu. Ja ću tu spomenuti jedan od projekata. On se zove abeceda Radi se o jednom sustavu kroz koje se i članovi, dakle državni službenici koji rade na središnjoj, ali i na regionalnoj i na lokalnoj upravi uče politikama Europske unije i funkcioniranju. Dakle, počev od pristupnih, predpristupnih fondova koji se dobivaju u članstvu Europske unije do raznih drugih politika koje su za nas bitne. Da samo kažem koliko je to bitno i što to zapravo u stvarnosti znači. To znači da godišnje kroz taj sustav prolazi nekoliko tisuća takvih državnih službenika. Ja mislim da se radi o jednoj brojci koja je impozantna, koja govori i o tome da je zaista taj projekt koji smo imali kao jedan od prvih od Danske iznimno bio važan za Hrvatsku i da ga što mislim da nije nevažno ovdje spomenuti to da je naša državna uprava vrlo učinkovito i dobro koristila. Državni tajnik je, pa ja neću ponavljati govorio o tome kako je u slijedećim fazama išla ta tehnička pomoć. Ona se malo proširila. Danas je njezin najveći korisnik Središnji državni ured za upravu. Logično i dobro da imamo takvu instituciju koja se bavi zaista pripremom državnih službenika na raznim razinama tako da je ta pomoć u prvoj fazi, a ovdje koliko mi je poznato se radi sad o nastavku. Dakle, o drugoj fazi te pomoći je bila od 2005. do 2007. godine i ovaj ugovor zašto ovakav, zašto sada. Naime, u praksi se pokazalo da je dobro zaista regulirati sve uvjete pod kojima se pomoć daje. E da onda ne bi, to će kolega državni tajnik vrlo dobro znati, da ne bi morali kada dođe do problema na carini negdje drugdje se moralo vući Ministarstvo vanjskih poslova i reći ali znate mi imamo zakon u Danskoj po kome se ne može pomoć koja se daje drugoj zemlje ne može se iz nje plaćati recimo carina ili neke druge takse ili pristojbe koje bi mi mogli imati. E zato je ovaj zakon potreban. On ovo pitanje uređuje otprilike na sličan način kako okvirni Sporazum za prihvaćanje pomoći Europske unije to radi, dakle definira na što tko ima prava i koji se izuzeci u tome primjenjuju e kako bi to sve išlo jako brzo. Evo neću dalje duljiti. Dakle radi se o iznimno važnom ugovoru upravo zbog toga što on služi da tako kažemo kao jedan okvir kroz koji će danska Vlada, Kraljevina Danska ovu pomoć pružati Hrvatskoj u sljedeće dvije ili tri godine, ja bih se usudila prognozirati ako ovaj okvirni sporazum nema rok trajanja i to je dobro, dakle za slučaj da Hrvatskoj i nakon toga bude potrebna takva pomoć i da se naše dvije Vlade budu tada dogovorile da tu pomoć mi želimo i trebamo. Ja se usudim prognozirati da nećemo to trebati, ali je dobro da takav okvir postoji jer uvijek se kao i sada može naći određena niša u kojoj će Hrvatskoj i nakon tog razdoblja možebitno ta pomoć biti potrebna. Evo zaključno, dakle radi se o tome da potvrdimo ovaj međunarodni akt koji je Vlada potpisala. Mislim da mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici nemamo nikakve dvojbe, radi se o važnom aktu. On ide u ovom objedinjenom čitanju, ide po hitnom postupku. Mislim da je dobro da se taj sporazum potvrdi, jer zapravo ova pomoć za ovu zadnju fazu, odnosno drugu fazu se formalno može koristiti od početka ove godine i zato je dosta bitno da to zapravo ide sada brzo kako bi stručnjaci sa jedne i sa druge strane mogli pristupiti provedbi projekata koji su u tijeku ili onih novih koje tek koje tek treba odobriti. Evo zbog svega toga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj prijedlog zakona i svakako ćemo glasovati na sljedećoj, kada bude došlo vrijeme za to, da se ovaj ugovor u ovakvom obliku kakav je predložen i prihvati. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora, tu ništa nije sporno. Ali ipak ono zbog čega sam se javio je upravo sada izrečeno od strane kolegice Pejčinović-Burić. Naime državni tajniče ja sam od vas očekivao da ćete vi upravo iznijeti te podatke. Mi ovdje imamo napisan tekst kojeg ste vi ukratko ispričali, ali su nam nedostajali podaci koje smo sada čuli.

od plaćanja carina, trošarina, PDV-a i administrativnih pristojbi jer tako zahtijeva vjerojatno njihova legislativa kada pružaju pomoć nekoj državi. Ono tako da otpada čak i ovaj naš prigovor onda u svezi točke, odnosno članka 8. vezano uz izuzetno proširena prava stranaca koji će sudjelovati u tim projektima kao i izuzetne ja bih rekao privilegije stranih institucija koje će također sudjelovati u tim projektima. Ono što nas je posebno zasmetalo jeste rečenica u trećem članku, pročitat ću vam. Hrvatska će Danskoj pružiti sve informacije o korištenju sredstava koje osigurava Danska, te omogućiti predstavnicima Danske obilazak i provjeru aktivnosti te pregled imovine, roba, evidencija i dokumentacije. Ovo je posebno sada zanimljivo, zadnja rečenica. Sve dostavljene informacije moraju se tretirati sa dužnom tajnošću. To je nešto što mora smetati iz razloga jer ako mi ovdje koji sjedimo u ovim klupama nemamo pravo doznati kako su utrošena sredstva u prethodne dvije faze za reformu javne uprave i državnih službi, tko bi onda to trebao znati. Pa sam vas želio zamoliti da nam ukratko upravo vi kažete na što su utrošena sredstva u prvoj fazi 2000./2004. u drugoj fazi od 2005. do 2007., koja su to ministarstva dobila ta sredstva ili koje službe, koliko je tu ljudi obučeno, na kojim projektima, programima i što se planira u ovoj trećoj fazi jer vidimo sada da će se ugovor sada potpisati i za razdoblje od 2008. do 2010. godine. Prema tome ja vas stvarno molim da u buduće nam izlazite sa podacima koji su relevantni koje mi možemo jasno onda ispričati onima koji su nas birali da ih ovdje zastupamo, da možemo jasno braniti upravo vjerojatno prioritete koje ste vi dogovarali sa danskom Vladom, ja vjerujem da ste imali neke utjecaje na te prioritete, jer je to ključno da vidimo kako i u kom pravcu teče upravo reforma javne uprave. Hvala lijepo. Zaključno gospodin Željko Kuprešak, državni tajnik. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo samo dvije-tri rečenice. Što se tiče članka 3. to je uobičajena procedura i praksa za sve bilateralne pomoći koje se pojavljuju kako je gospođa Pejčinović-Burić rekla, od svih zemalja od kojih dobivamo. Švedska na isti način zahtjeva proceduralno praćenje trošenja novca koji se dobiva. To praćenje trošenja novca koji dobivamo kao bilateralnu pomoć ide kroz interne revizije u okviru Ministarstva vanjskih poslova ili kroz državnu reviziju koja je vezana vezana uz Vladu Republike Hrvatske, ali isto tako i uz reviziju samoga donatora, znači švedski fond koji to radi. Mislim da tu nema, možda je krivo samo pročitana, odnosno tumačena stvar da se mora tretirati sa dužnom pažnjom i tajnošću jel'. Naravno da takovi podaci koji su na bilateralnoj razini ne mogu biti tako javni, ali će u svakom slučaju što se tiče Ministarstva vanjskih poslova biti dostupni svima onima koji trebaju takove stvari i znati. Što se tiče ukupno do sada utrošenih sredstava, ja vas molim da mi date vremena, ja ću vam u pisanom obliku dostaviti sva sredstva koja smo do sada primili iz Danske. Isto tako ukoliko vas zanima i za one druge bilateralne pomoći kao što je Švedska koja je vrlo vrlo zanimljiva što se tiče i projekata s kojima to radimo, isto tako Norveška. Mi imamo sjajne odnose isto tako i sa Nizozemskom pa ćemo vam dostaviti u pisanom obliku. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kad se steknu uvjeti.